Проект на решение за избиране на председател на Комисията по земеделието, храните и горите и Проект на решение за избиране на председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Вносители – Андрей Гюров и група народни представители.

г. 6. Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Вносители – Делян Добрев и група народни представители – точка трета за четвъртък,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Наясно съм, че Програмата, предложена от председателя, се гласува

да бъде оттеглена, тъй като Народното събрание няма готовност при спазване на всички изисквания на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да разгледа тези законопроекти в петък. Дори един от законопроектите още не е разпределен на комисиите. Няма как да бъдат изпълнени сроковете, които се предвиждат в Правилника, нямаме доклади, нямаме становища

Благодаря Ви, господин Председател. Правя обратно становище точката да остане. Господин Матеев очевидно е приел като своя кауза от миналия парламент Изборният кодекс да бъде бавен, замитан в ъгъла, само че вече не е председател на Правната комисия. С поредица от действия и бездействия миналия път този така нужен законопроект на цялото българско общество не беше придвижен напред, въпреки че престоя повече от два месеца, ако не и повече в Правната комисия. Дали е проведено обществено обсъждане, говори само фактът, че бяха събрани няколкостотин хиляди подписа в подкрепа на това. Аз не виждам по-голямо обществено обсъждане от това. Ако Вие не разбирате, че няма доверие в този начин на гласуване, значи не разбирате нищо. Няма го доверието, казвам Ви го от името на ДПС. Няма доверие в този начин на гласуване. Точка по въпроса. Затова ще бъде обсъден в залата, разбира се, при спазване на всички изисквания на Правилника. Благодаря

допълнителни точки става в дневния ред, а ние все още нямаме дневен ред. Първо да гласуваме дневния ред и тогава да влезем в дебат за разместване, включване и отпадане на точки. Благодаря Ви.

Благодаря. Господин Цонев, аз не се срамувам, че за мен е кауза това да не върнем хартиената бюлетина и да не върнем начина, по който се манипулираха изборите при предишни изборни кампании. Като заместник-председател на Народното събрание, Вие трябва да сте човекът, който да изисква стриктното спазване на Правилника на Народното събрание.

Не е нужно, господин Цонев, и всички останали от коалицията хартиена бюлетина да ни показвате мускули. Ние знаем, че Вие имате мнозинството да приемете тези промени в Изборния кодекс.

Процедура, господин Цонев.

Тъй като каза нещо, което аз не съм казвал в личното си обяснение. Аз казах, че ще бъде придвижена тази точка по правилата на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ако в петък тази точка не отговаря, значи няма да бъде гледана, само че това, че тя е сега там, не може Вие да предрешите дали ще отговаря, тъй като не е ясно кога ще има заседание на Комисията, не е ясно дали ще се приеме, не е ясно в колко часа ще бъде готов докладът и така нататък. Колкото до дитирамбите за машинното гласуване, господин Матеев,

Ние предложихме и благодарение на нас беше въведено машинното гласуване, когато Вие хабер нямахте да ставате политици. И сега сте защитници на кое? За да стигнем ние до извода, че нашето собствено предложение е грешно, значи има защо и в дебата ще ги чуете тези неща, ще чуете и какво машинно гласуване искахме, но не можа да мине, ще чуете и за какви машини ставаше въпрос, а не за машините на коалицията Мадуро. (Ръкопляскания от Няма да взема отношение по процедурата, защото бях като гръмоотвод. Благодаря. Господин Гуцанов, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Да, по процедура първо се гласува дневният ред и след това се предлагат точки, които да останат или да отпаднат, или да има размествания. От името на Коалиция „БСП за България“ предлагам т.

която е Проект за инвестиционни разходи за покупката на новите осем изтребителя, да отпаднат от дневния ред. Не считаме, че в обществото има консенсус по това България да предоставя оръжия на Украйна. Хуманитарна помощ – да, но въоръжение – не! Не може един конфликт, който е на 250 км от нашата държава, да искаме с всички сили и средства да станем страна по този въпрос. Няма сега да развивам тезата и дано да надделее разумът и да не влезе в дневния ред, за да няма нужда тогава да изкарваме аргументи. Що се отнася до придобиването на новите осем изтребителя. Уважаеми колеги, ние още не сме придобили първите осем самолета и тръгваме да купуваме втора ескадрила. И освен това, това ли е най-важното нещо, което Министерският съвет трябваше да вкара в Народното събрание? При една тежка зима, която предстои, не беше ли по-важно да се гледа от народното представителство как ще намалим цените на горивата, как ще наложим таван на тези цени, как ще бъде социалната програма, как ще презимуват хората или ще има хора, които да умират от студ и глад през тази година? Това ли е най важното нещо, което вълнува в момента обществото? Аз мисля, че тези две точки категорично трябва да отпаднат от дневния ред, и наистина се надявам на разум в народното представителство. Благодаря Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, правя процедурно предложение от Програмата за работата на Народното събрание да отпадне точка Именно с оглед на това да осигурим разглеждане на трите законопроекта за изменение на Изборния кодекс, това разглеждане да бъде в съответствие с процедурите в Правилника, да бъде спокойно, обстойно разгледано от народните представители, за да могат да бъдат формирани съответните решения. Ако тезата на уважаемия колега Цонев беше вярна, че да, нека да бъде в Програмата тази точка, пък ако се справят народните представители с процедурите, евентуално тогава да я гледаме в петък, то би следвало всички законопроекти, които вече са в Народното събрание, да бъдат включени в Програмата, така априори, преди да са минали обсъжданията в съответните постоянни комисии. Благодаря. (Ръкопляскания от „Продължаваме

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По логиката на колегите от Промяната и от „Демократична България“ трябва да предложа да отпаднат всички точки от тази седмична програма, с изключение на изслушванията, защото ние за нито една от тези точки не сме минали комисии. Обаче в същото време това означава да не работим. Защото виждам, колеги казват: „Ми да, добре, отпадат. Правим две изслушвания тази седмица и си отиваме вкъщи.“ Това ли предлагате, колеги? Те точките за утре, свързани с цената на тока на регулирания пазар и с компенсацията на бизнеса, ами и те не са минали комисиите. Ще ги минаваме днес следобед и ако гледаме формално Правилника, трябва да ги оставим за другата седмица. Така че тук се правят някакви упражнения, които преследват други цели. Има време днес и утре да минат комисии и в петък да бъдат разгледани всички точки от днешната програма. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от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

който всъщност гласи и урежда как се приема програмата и как се действа по програмата. До Четиридесет и седмото народно събрание народни представители можеха да правят предложения за включвания и изключвания от програмата на Народното събрание, но в Правилника, който беше приет в Четиридесет и седмото народно събрание, има ал. 5 на чл. 47: „В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред по време на пленарното заседание.“ Не народните представители,

Колеги, подлагам на гласуване предложението за отпадане на точка девета. Моля, режим на гласуване.

Формално правите ли предложение за прегласуване? (Реплики.)

представители: за 52, против 167, въздържали се 10. Предложението не е прието. Постъпили са предложения за включване в дневния ред „Продължаваме Промяната“ за изслушване на министър-председателя Гълъб Донев, министъра на енергетиката Росен Христов и министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов. Постъпило е предложение

На Председателския съвет решихме изслушването по предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ да остане за следващата сряда. Днес ще приемем

това е включване в дневния ред по предложение на политическите партии, да го отложим за следващата сряда, която еднократно да считаме като първа сряда, за да имат възможността политическите партии да направят своите предложения по текста на сега действащия чл. чл. 47, ал. 8. Затова подлагам на гласуване предложението на „Продължаваме Промяната“ за изслушване на министър-председателя Гълъб Донев, министъра на енергетиката и министъра на икономиката.

за 89, против 44, въздържали се 35.

Подлагам на гласуване искането на „Продължаваме Промяната“ за включване в дневния ред на изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството.

нерегистрирана вече в България неправителствена организация. Провокация, която имаше за цел да покаже съществуването на едно несъществуващо малцинство в България. Провокация, която беше организирана пряко или косвено от съседната на България държава Република която се провали. Провали се, защото на мястото на тази провокация присъстваха потомците на великия български поет Никола Вапцаров, на чието име беше кръстен така нареченият Македонски културен клуб „Никола Вапцаров“ в Благоевград. Със своето присъствие те показаха ясно и категорично каква е не просто историческата, а родовата истина, защото в този конкретен случай говорим за хора, които могат да говорят от името на един род – нещо, което не могат да направят представителите на така наречената Република Северна Македония. Тази провокация се провали, само че тя далеч няма да е единствена и няма и да е последна, защото такива провокации тепърва ще зачестяват. Преди четири месеца тук, в тази зала, беше гласувано решение на Народното събрание, с което се вдигна ветото върху началото на преговорния процес с Македония. Тогава ние от ВЪЗРАЖДАНЕ предупредихме, че отваряме кутията на Пандора и оттук насетне това, което можем да очакваме, ще бъде каскадно увеличение на претенциите към България, фалшификациите на българската култура и история в Европа и увеличение на всякакъв тип провокация. Това нещо започна да се случва. Само преди седмица в Скопие беше подписан договор между македонската държава и Европейския съюз, в лицето на Европейската комисия, представляван там от нейната председателка Урсула фон дер Лайен. Договорът, който предвиждаше съвместна охрана на границата на Македония заедно с „Фронтекс“, беше подписан на така наречения македонски език. Така нареченият македонски език, който вече всъщност върви в посока да стане един от официалните езици на Европейския съюз, нещо, за което ние предупреждавахме, че когато стане, няма да можем да го спрем. Защото идеята на ветото, което беше наложено от Народното събрание, беше стриктно спазвано в продължение на две години, беше точно тази: да се решат всички спорни въпроси преди започването на преговорния процес с Македония, а не след началото на преговорния процес. Всичко това, което оттам насетне последва, пряко потвърди опасенията на ВЪЗРАЖДАНЕ, защото заедно с признаването – триумфално при това, оповестено от македонските медии, пък и не само, в Македония, а и извън Македония на македонския така наречен език последваха и първите сериозни институционални удари срещу българските организации в Македония. Те са някъде от порядъка на около двайсетина, всички те са регистрирани през последните няколко години, обаче изведнъж и много рязко македонската държава се сети, че те носят провокативни имена. Тези провокативни имена според македонската държава са имената на българските царе – Фердинанд, Борис III, на български революционери, като Иван Михайлов и други подобни. Тоест това, което – още веднъж казвам, ние предполагахме, че ще се случи и което предупреждавахме, че ще стане, вече става. На всичкото отгоре, докато беше подписан договорът с „Фронтекс“ и докато Урсула фон дер Лайен обясняваше как македонският език съществува и той е един от европейските езици, все пак за нейна чест трябва да признаем, че тя постави въпроса за включването на българите в македонската Конституция. Македонският президент Стево Пендаровски обаче буквално я отряза, като каза, че този въпрос не е на дневен ред и не е никакъв приоритет за македонската държава. Нещо, за което ние предупреждавахме тук в края на месец юни, когато се гласуваше отпадането на ветото. Тогава нас ни убеждавахте – Вие, които приехте това решение, с което беше извършено тежко национално предателство спрямо националните интереси, че когато започне преговорният процес, ние ще имаме всички инструменти за влияние върху Македония. Има го записано в стенограмите от този ден. Такива инструменти за влияние обаче в момента или ние нямаме, или ако имаме, не ги ползваме, защото на дневен ред много скоро ще излязат претенции за малцинства в България – несъществуващи, разбира се. Защото на дневен ред ще излезе пропагандата на македонистката теория в чужбина. Паралелно със закриването на катедрите по българистика се откриват постоянно нови катедри по македонистика всички големи европейски университети. Паралелно с това се засилва пропагандата на фалшификацията на българската история и култура. През 2023 г. се навършват 1163 години от началото на Моравската мисия на Кирил и Методий. Македония в момента се подготвя за едно триумфално представяне на тази мисия като най-големия македонски културен принос в историята на Европа. Следващата година Македония ще се подготви за много сериозна офанзива, в която да представи Кирил и Методий като македонски първосветители, като македонски апостоли, кирилицата като македонска азбука и така нататък Всичко това се случва на фона на пълното бездействие на нашата държава, която не просто води дефанзивна, а направо предателска политика. Най-големият ефект обаче от взетото решение преди четири месеца, което сега ние в момента консумираме, е фактът, че така нареченият македонски език е на път да стане официален език в Европейския съюз, което означава, че в един момент ще имаме преводи от български на македонски от македонски на български – нещо, което е тежко национално предателство, и нещо, което ние трябваше да защитаваме със зъби и нокти тук в Народното събрание, както и в Брюксел. уж сме членове на Европейския съюз? България обаче в края на месец юни беше поставена на колене от своите така наречени партньори в Европейския съюз. На практика, ние изпълнихме един диктат, какъвто не сме изпълнявали от Ньойския договор насам. На България беше заповядано да вдигне ветото, тя го вдигна. Всички приказки за успокояване на съвестта на някои политици в България всъщност се оказаха приказки за лека нощ. Нищо реално! Към настоящия момент нашата държава трудно може да отстоява своите национални интереси дори и на територията на нашата стана. Имахме една беззъба декларация от Министерството на външните работи и всъщност в неделя защитата на българския национален интерес легна знаете ли на кого? На племенницата на Никола Вапцаров. Никола Вапцаров, племенник на българския поет Никола Вапцаров, беше там и в личен разговор с лидера на македонската опозиция – Християн Мицкоски, му каза: „Ние благодарим за това че Вие използвате името на нашия чичо и за това, че почитате големия български поет.“ Отговорът на Мицкоски беше колкото безпардонен, толкова и откровено нагъл. Той каза: „Четете си Вие Вашата история, ние си имаме наша.“ Само че, докато ние не четем нашата история, македонците правят всичко необходимо, за да пропагандират тяхната версия на истината. И тъй като, както е добре известно, една лъжа, повторена хиляда пъти, става истина, заради предателското поведение и заради пълното безразличие на българския политически елит можем наистина да станем скоро време, много скоро време – още следващата година, свидетели на тежки поражения на българската национална кауза. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да допуснем това нещо и ще започнем специална програма в тази посока, насочена към ограмотяване на нашите европейски партньори, които много, много не са наясно с историческата и филологическата истина. Ние самите също знаем, че в България има хора, които мислят, че в Швейцария се говори на швейцарски, в Америка на американски и в Австрия на австрийски, а баварците говорят баварски. Само че тези хора не са шефове на Европейската комисия и тази неграмотност не оправдава нито Урсула фон дер Лайен, нито нейните партньори и подчинени в Европейската комисия. Първото нещо, което ще направим и ще го направим още следващата седмица – да представим в парламента на България книгата с цялото досие на Никола Вапцаров, в което той собственоръчно се определя като българин, и оттам насетне ще направим това, което нашата държава не прави – ще говорим за българската история, за българската култура и за българския език в Европейския съюз, в Страсбург, в Брюксел, там, където са централите на европейските институции, за да стане ясно едно

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Обръщаме се с призив Министерският съвет на Република България да внесе Законопроект за държавния бюджет за 2023 г., както повелява Законът за публичните финанси. Срокът за това изтече края на октомври, а задължението на Министерския съвет не е изпълнено. Възможно ли е просто да удължим бюджета на 2022 г.? Да, възможно е. Правилно ли е? Не, не е правилно! Първо, в момента кризите вземат различна посока всяко тримесечие, ако не и всеки месец. Тази променлива среда изисква адекватни мерки, особено важно е това за доходите на българите. Активна политика по доходите, това очакват хората, затова ние предлагаме увеличение на минималната работна заплата, вдигане на пенсиите и данъчни облекчения за младите семейства. Не можем да оставим най-уязвимите да понесат сами инфлационния удар, това би било безотговорно. Действително, ако реши служебното правителство, може още утре да вдигне минималната работна заплата с постановление на Министерския съвет, но без внесен бюджет това повишение няма как да бъде обезпечено финансово. От „Продължаваме Промяната“ заявяваме, че ако служебното правителство не внесе бюджет за 2023 г., ще изложим държавата, бизнеса и хората на редица рискове. Съществуващите Съществуващите мерки за бизнеса не могат да се финансират адекватно, да не говорим за въвеждането на нови мерки, които безспорно са необходими, а точно това очакват българските граждани от нас. Улисани в политически маневри, не трябва да забравяме, че бизнесът очаква цената на енергоносителите да бъде гарантирана. Пенсионерите очакват допълнително увеличение на пенсиите, което да изпреварва инфлацията. Хората, които получават минимална работна заплата, очакват нейната актуализация. Работещите родители очакват допълнителни данъчни облекчения. Ето защо е нужен Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Нека си дадем сметка и за още една опасност. Ако няма предвидимост на държавните пари, трудно ще получим финансиране от международните пазари или ако вземем, ще излезе скъпо. Има опасност и от намаляване на кредитния рейтинг на България. Тогава как ще изпълним решението на Народното събрание за въвеждане на еврото? Настояваме Министерският съвет да си свърши работата. Финансовото министерство съобщи, че има три подготвени проекта за бюджет за догодина. Призоваваме ги да внесат поне един от тях, а ние, народните представители, ще поемем своята част от отговорността и ще направим нужните промени, очаквани от българските граждани. Ще го направим разумно, но категорично. Припомняме, че в абсолютно същата ситуация през 2021 г. Асен Василев като служебен министър на финансите внесе бюджет и това беше правилното решение. Нека настоящият служебен министър на финансите също да постъпи правилно. Не знаем колко време ще отнеме съставянето на редовен кабинет. Не приемаме решението на служебния кабинет да заложи съдбата на българските граждани и бизнес на политическата ролетка, а дали в този парламент има мнозинство, което да се обедини в грижата за хората, това ще стане ясно пред очите на всички в тази зала. Всички български граждани вече видяха, че България има възможност да излезе от хроничната бедност. Време е да спрем да караме най-уязвимите хора и малките и средни бизнеси все да затягат коланите. Време е да кажем: край на дългогодишната мизерия, на която бяха подложени българските пенсионери. Време е младите да спрат да напускат България, защото няма никаква смислена помощ от държавата за семействата с деца. Както вече доказахме в предишното Народно събрание и при приемане на предходните три бюджета, две актуализации и един редовен бюджет, ние ще направим всичко възможно да подкрепим гражданите и бизнеса в тези трудни времена. Това може да стане само ако има бюджет, по който можем да работим. Очакваме отговорно отношение от служебното правителство. Това впрочем трябва да изиска и всяка отговорна политическа партия в парламента. Благодаря.

първа. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 1. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 2. Глава втора – „Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава

текста на Проекта за чл. 7. Глава трета – „Ръководство на Народното събрание“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава трета. По чл. 8 има предложение на народния представител Никола Минчев и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията: 1. разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет; 2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове; 3. удостоверява с подписа си стенографските протоколи от заседанията на Народното събрание; 4. упражнява контрол върху издаването на „Държавен вестник“; 5. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, Президента и Вицепрезидента на Републиката; 6. осигурява реда в пленарната зала; 7. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание; 8. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители; 9. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и числеността на администрацията в Народното събрание; 10. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение, както и служителите в парламентарните комисии по предложение на техния председател; 11. утвърждава Правилник за работата на администрацията на Народното събрание; 12. утвърждава правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите на парламентарните служители по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси; назначава комисия от служители в администрацията на Народното събрание, която въз основа на оценка на корупционния риск или сигнал извършва проверки; определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база; 14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане; 15. следи за спазването на този правилник; 16. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник. (2) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности. (3) Председателят на Народното събрание, след съгласуване с Председателския съвет, определя с писмена заповед заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. (4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им. (5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция. (6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. В този случай председателят не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос. (7) Председателят на Народното събрание може да създава съвети по конкретни теми с цел анализ и конкретни предложения по законодателството. Организацията, дейността и съставът на съветите се определят с правила, утвърдени от председателя и заместник-председателите на Народното събрание.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Предлагам да гласуваме така направените предложения. Господин Минчев – за изказване. Благодаря, господин Председател. Тъй като имаме още необходимост от уточняване на текста на чл. 8, предлагам да гласуваме останалите докладвани

Господин Председател, дами и господа народни представители! От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам да се запази досегашният текст на разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съображенията за това са следните. Предложената промяна е техническа и засяга голяма част от служителите в администрацията на Народното събрание, назначени в парламентарните комисии. Прилагайки това предложение за редакция, за служителите се връща старото положение и се създава отново една порочна и проблемна практика – несигурност относно статута на трудовите им правоотношения. Създава се излишно напрежение в администрацията за изготвяне и подписване на анекси за евентуалното продължаване на договорите им за неизвестен период от време. Допълнително това ще се отрази също така негативно на нормалната обработка на документите и архивирането на документооборота при разпускане на поредното Народно събрание. В същото време при конституирането на новото Народно събрание и неговите комисии това са хората, на чиято компетентност разчитаме за въвеждането ни в спецификите на съответните комисии и начина, по който функционира документооборотът в Народното събрание изобщо. Въпросът излишно се политизира, а експертизата и опитът на парламентарните служители се пренебрегват и отхвърлят неоснователно заради политически пристрастия. Запазването на стария текст на чл. 8, ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание решава висящото положение на служителите, назначени в тези комисии, като изчиства изцяло техния статут, гарантира непрекъсваемост на трудовото правоотношение в периода, в който е разпуснат парламентът, като по този начин се осигурява спазване на трудовото законодателство в България, а правата на служителите биват гарантирани пълноценно. За един добре работещ парламент, особено в случай на кратки мандати, е необходимо да има предвидимост, приемственост и сигурност на административно-техническия персонал, който е изключително важен, както всички ние сме се убедили, при въвеждането на новите народни представители в спецификите на парламентарната дейност и гарантирането на ефективно конституиране и организиране на работния процес в съответната комисия. Разбира се, това не преклудира правото и възможността на новото ръководство на съответната комисия да предложи освобождаване на част или на всички служители. В момента е установена една относително добре работеща практика и апелирам да не бъде променяна. Благодаря, госпожо Генчева. Реплика? Няма. Господин Минчев – за процедура. Благодаря, господин Председател. Междувременно успяхме да се уточним вътрешно, така че няма да има нужда от отлагане. Ние също предлагаме и ще подкрепим оставането на съществуващия текст, а не както е по Комисия, след като... (Шум и реплики представител Десислава Атанасова.) Да, предложението за отлагане го оттегляме. Ще подкрепим текста, както е съществуващият, а не както е по Комисия, след направеното предложение от нас за изменение. Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Правилника, както и гласуване на текстовете

трета без чл. 8, тоест гласуваме наименованието на Правилника, първите две глави, заедно с членове от 1 до 7 включително.

първо, трябва да отхвърлим предложението на Комисията. Моля за гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като настъпи суматоха в залата, уважаеми колеги, предложението на Комисията е подкрепа на предложението на колегите Иванов и Минчев. Току-що и господин Минчев заяви, че предпочита да остане старият ред, тоест трябва да отхвърлим предложението на Комисията, тоест трябва да гласуваме против предложението на Комисията. Правя това уточнение, защото очевидно в залата има съгласие да остане старият текст на чл. 8, който по-късно трябва председателят да подложи на гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Атанасова. Колеги, подлагам на гласуване

чл. 9: „Чл. 9 (1) Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание и от председателите на парламентарните групи или упълномощени техни заместници. (2) Председателският съвет: 1. провежда консултации по проектите за седмична програма; 2. периодично се информира за работата на комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения; 3. съдейства за постигане на съгласие при възникнали конфликти между различни парламентарни групи, както и по процедурни и организационни въпроси от дейността на Народното събрание; 4. съгласува местата в пленарната зала и актовете по чл. 8, ал. 1, т. 13. 5. Веднъж месечно или по конкретен повод провежда закрито обсъждане с ръководителите на службите за сигурност на актуални въпроси, свързани с националната сигурност. (3) Председателският съвет се свиква от председателя на Народното събрание по негова инициатива или по искане на една трета от членовете му.“ Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 10, като в т. 2 думите „чл. 60“ се заменят с „чл. 61“.

Глава четвърта – Парламентарни групи. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава четвърта. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 12. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 13. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 14. чл. 14. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 15. Глава пета – „Комисии на Народното събрание“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава пета.

Благодаря Ви, господин Председател. Изказването ми е във връзка с предложението в чл. 9, с което се предлага на Председателския съвет да има възможност веднъж месечно или по конкретен повод да провежда закрито обсъждане с ръководителите на службите за сигурност на актуални въпроси, свързани с националната сигурност. Ние считаме, че не следва да бъде провеждано такова ограничително и ограничено заседаване със службите за сигурност. Не само Председателският съвет, а всички народни представители в тази зала имат правото да участват в подобно заседание, подобно изслушване, защото все пак като човек, участващ в Председателския съвет, смея да твърдя, че там сме първи сред равни, но сред равни. Затова ще Ви помоля да не подкрепим конкретно това предложение. Благодаря Ви. Реплика? Други изказвания?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, вземам повод и от думите на господин Петров, но и от предложението на госпожа Йорданова. Считам, че има поводи, по които Председателският съвет трябва да изслуша ръководителите на службите за сигурност, но предлагам в т. 5 редакция да отпаднат думите „веднъж месечно или“. Тоест, моето предложение е: „Председателският съвет да може по конкретен повод да провежда закрито обсъждане с ръководителите на служби за сигурност на актуални въпроси, свързани с националната сигурност.“ Разбира се, че дори и да не бъде записано в Правилника това правомощие на Председателския съвет, имало е вече случаи, в които Председателският съвет решава да покани всички всички служби за сигурност и да ги изслуша по конкретен повод. От друга страна, самата пленарна зала също често го е правила в рамките на предходни мандати – взема решение и всички началници и ръководители на служби за сигурност докладват на Народното събрание. В този смисъл не е пречка, дори даже да не съществува като правомощие на Председателския съвет, това предложение да отпадне, но, от друга страна пък, дава възможност по конкретен повод, без да се формализира излишно, да бъдат канени ръководителите на служби. Затова е и моята редакционна промяна, която Ви предлагам. Няма. Други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване на редакционното предложение на госпожа Атанасова в

или“. Точка 5 да придобие по така направеното редакционно предложение редакцията: „5. По конкретен повод провежда закрито обсъждане с ръководители на служби за сигурност на актуални въпроси, свързани с националната сигурност.“ Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване текста на чл. 9, подкрепен от Комисията, заедно с вече направената редакционна промяна на т. 5. Гласували

„17. Комисия по околна среда, биоразнообразие и адаптация към климатичните промени“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 16. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 17. Член 18.

Предложение на народните представители Надежда Йорданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 18: Чл. 18. (1) При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянните комисии по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 11. Народното събрание може да определи места в постоянните комисии за народните представители, нечленуващи в парламентарна група. Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и до 4 заместник-председатели. Ръководството на комисията организира работата ѝ въз основа на информацията, постъпваща в комисията. (3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен представител с явно гласуване в цялост, освен ако е направено възражение срещу някой от предложените кандидати. (4) Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание. (5) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание възлага на един от заместник-председателите да ръководи комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Гаджев. До чл. 19. Молбата ми е в проектите за членовете, в които има направени предложения, да ги минаваме член по член, защото в момента станаха много натрупвания в двата предложени члена. По чл. 16 има постъпило предложение на народните представители Надежда Йорданова, Атанас Славов и Божидар Божанов. Комисията не подкрепя предложението. Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на направеното предложение от народните представители Надежда Йорданова, Атанас Славов и Божидар Божанов. Гласували

има постъпило предложение от народните представители Никола Минчев, Мирослав Иванов, Стою Стоев и Милен Матеев, което не е подкрепено от Комисията. Подлагам го на гласуване.

Към чл. 21.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 Предложение на народните представители Надежда Йорданова, Атанас Славов и Божидар Божанов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи. (2) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща подкомисия за контрол на публичните средства. (3) Към Комисията по икономическа политика и иновации се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите. (4) Към Комисията по енергетика се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. (5) Към Комисията по въпросите на Европейския съюз се създава постоянно действаща подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.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

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, направила съм предложение в чл. 21, ал. 7 да отпадне второто изречение на текста

няма определена сила на мнозинството да си служи с този парламентарен инструмент „разпределение на комисиите“ за назидание на другите

и спрямо капацитета, който има като експертиза в своята парламентарна група, да излъчи съответно председатели и членове на комисиите. По този повод разпределихме на парламентарните групи в съответен брой на пропорционален принцип председателските и заместник-председателските места в комисиите, като парламентарната група на ГЕРБ получи 7 председателски места, съответно „Продължаваме Промяната“ – 5, и така нататък, заедно с една от комисиите, която на ротационен принцип сменя своето председателство. В този смисъл е и моето предложение. Този текст от изречение второ на ал. 7 на чл. 21 да отпадне, защото, ако бъде приета редакцията, която е направена от Комисията, ще се наруши пропорционалността между парламентарните групи. Считам, че това е недопустимо. Ако вървим към някакъв базов консенсус, то следва да не нарушаваме собствените си решения, взети само преди седмица, а именно за пропорции в представителството на председателите и зам.-председателите на парламентарните групи. В този смисъл моля да подкрепите това мое предложение. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Благодаря, господин Председател. Да, наистина имаше разговор относно пропорционалността на тези комисии, така че следва да се отбележи, че имаше и още един друг аргумент и той беше, че в момента се обсъждат комисии при така съществуващото разпределение на силите в парламента. Тоест, ако се отиде към формиране на мнозинство, то тези комисии отново ще бъдат преразпределени така, че в този случай за времето, за което избираме тези комисии и до края на тази сесия този принцип няма да бъде нарушен. Затова ние няма да подкрепим това предложение. Благодаря.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

на паритетен принцип действащата комисия ще бъде председателствана на ротационен принцип. Държа да напомня на всички народни представители, че именно за да спазим и достигнем максимална пропорционалност, ние разделихме Комисията по конституционни и правни въпроси, където вече в новия правилник създаваме две отделни комисии и то беше именно за да се постигне максимална пропорционалност и справедливост към парламентарната група на БСП в случая. Считаме, че това е немалко постижение и доказва консенсуса, който постигнаха всички парламентарни групи на Председателски съвет. Затова ще Ви призова да не подкрепим конкретно това предложение за отмяна на ал. 7, изречение второ. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Петров, ако решим да запазим ротационния принцип на тази комисия и пропорционалния принцип, към който се договорихме до момента, това ще рече следното нещо, практически как ще станат нещата. като започне следващата сесия, председателството ще бъде към следващата парламентарна група, а именно „Продължаваме Промяната“. За да се запази пропорционалността, ГЕРБ-СДС трябва да вземе една от комисиите на „Продължаваме Промяната“, за да се запази съотношението в броя на комисиите. Като свърши следващата сесия, следващата парламентарна група – „Продължаваме Промяната“, да вземе от ДПС една парламентарна комисия, за да може да се запази пропорционалността и може да стане доста по-голям хаос, отколкото всички ние искаме. Използвам това, че съм взел думата, господин Председател,

Така считаме, че с решението, което взехме на Председателски съвет, намерихме баланса, без значение че оспорвате донякъде правото на „БСП за България“ да получи трета комисия. аз ще Ви предложа под формата на реплика нещо друго. Ако искате, тъй като още на три комисии ръководствата не са определени, да не ги определяме изобщо по този принцип, който сме възприели – пропорционалния, а да ги определим по друг по сила на мнозинство. Тоест, ако предстои да гласуваме три председателски места на Комисията по земеделието, на Комисията по вероизповеданията и на Комисията по спорта, съответно две от комисиите бяха определени за „Продължаваме Промяната“, да гласуваме някой друг да бъде техен председател, ако няма да спазваме отсега нататък този принцип за пропорционалност! Разбирате ли колко е лишено от логика отхвърлянето на този текст? Или ще търсим консенсус и баланс в решенията, или в противен случай нашата парламентарна група например може да издигне председател и на тези две комисии и да искаме от от края на първата сесия да започне да се оглавява постоянната комисия от някой друг. Нека спазваме някакви базови принципи. След като сме поддържали едно становище на Председателски съвет, да продължим да го правим. Иначе няма смисъл някоя от парламентарните групи да бъде ощетена. Да, в момента ГЕРБ ще бъде ощетена, защото е първа политическа сила и първа получава това ротационно председателство. Но този въпрос стои във всяка следваща сесия – винаги ще бъде нарушен балансът. Затова аз Ви предлагам още сега да го решим с промяната в Правилника, отколкото всеки път да нарушаваме баланса по постоянните комисии. Благодаря. Благодаря, господин Биков. За реплика Господин Петров, малко да изясним темата, тъй като Вие не сте присъствали на Председателски съвет, когато се коментираха комисиите, да е ясно и на всички депутати в момента, че разпределението по комисии се прие първо наистина на принципа, че в момента няма мнозинство, което най-малкото да има правителство. Затова се реши да има разпределение на комисиите спрямо големината на всяка група. Приложи се формула за изчисление, при което се стигна до момента, в който БСП бяха с 2,5 комисии и трябваше да се реши дали да имат две комисии, или да се направи допълнителна комисия, за да може те да имат малко повече от това, което им се пада спрямо броя депутати. Тук се направи компромис от страна на всички. Увеличихме броя на комисиите, за да могат те да имат 3 комисии вместо две, колкото има по-голямата парламентарна група на ВЪЗРАЖДАНЕ спрямо БСП. По този начин те бяха доволни. ГЕРБ в момента имат претенции за това, което имат като доводи. Напълно ги разбирам. Нормално е те да защитават техните права. Тук обаче е моментът да кажем, че на Председателски съвет беше изрично подчертано и казано от евентуалните бъдещи партньори, че при сформиране на мнозинство, което да избере правителство, ще има преразпределение на комисиите и всеки един от нас, най-вече ние от групата на ВЪЗРАЖДАНЕ знаем, че когато има ново мнозинство, ако има такова в този парламент, най-вероятно няма да имаме на три комисии председателски места, ами колкото реши новото мнозинство. Може да нямаме нито една, няма да се учудя. В Четиридесет и седмото народно събрание нямахме нито една. Това предстои да видим първо дали ще стане. Точно заради това смятам, че е съвсем нормално, при положение че няма и мнозинство, при положение че се очаква да има нови избори следващата година, няма нужда да правим тези промени, които се предлагат в Правилника, точно заради това призовавам и аз това, което направихте Вие, да го спазим. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Ганев. Господин Петров – за дуплика. Благодаря, господин Председател. На първо място, адмирирам всички репликиращи, че се опитваме по някакъв начин да запазим принципа на пропорционалността, който отново бе въведен в рамките на Четиридесет и осмото народно събрание. Най-напред бих желал да направя една техническа поправка към госпожа Атанасова. Аз не съм оспорвал по никакъв начин комисията и претенциите на БСП. Не съм го оспорвал, само упоменах, че за удобство и за спазване на пропорционалността се раздели Комисията на конституционни и правни въпроси на две. По отношение репликите на колегите Гаджев и Ганев. Господин Гаджев, на теория – да, Вие сте прав, всяка сесия ще има нов ротационен председател, който, все пак държа да отбележа, че и в предходните парламенти винаги е било постоянна практика. Но тук ще кажа и нещо много, много важно, което засегна и господин Ганев. Уважаеми колеги, каква следваща сесия на парламента?! Най-вероятно парламентът ще приключи работа и ще бъде разпуснат в началото на месец януари. Няма да се стигне до следваща сесия, когато да се обсъжда ротационно председателство на съответната комисия от страна на „Продължаваме Промяната“. Поради това и с оглед обстоятелството, че настоящият правилник най-вероятно ще бъде гласувано да продължи да действа, живот и здраве, в Четиридесет и деветото народно събрание, именно заради това считам, поне Ви призовавам, да гласуваме в тази насока – да не променяме правилото на ротационното председателство на комисията, което важи и досега. Нека все пак да мислим практично, да мислим в близка реалност, а именно, че най-вероятно този парламент няма да доживее след началото на януари и няма да се стигне до следваща сесия. Това е моето просто съображение. Завършвам с това, че наистина адмирирам желанието на всички политически партии и всички парламентарни групи да спазваме все пак някаква пропорционалност и поне ние, от ВЪЗРАЖДАНЕ, докато можем, ще се стремим към нея и ще подпомагаме

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По принцип традицията на парламента е била винаги да се дадат някакви комисии на опозицията, опозицията, но да се дадат не на пропорционален принцип председателите, а просто да се дадат три комисии, четири комисии и така нататък. В последния парламент знаем, че нито една комисия не беше дадена на опозицията. В този парламент практически за пръв път от 32 години се избира някакъв пропорционален подход по отношение на председателите, което според мен би било добре да се запази като традиция и в следващите парламенти, независимо какво ще бъде мнозинството. Това, разбира се, е въпрос на желание, въпрос на някаква политическа култура. Това, което ние предлагаме, е да запазим пропорционалния принцип. Ако Комисията за контрол над службите стане на ротационен принцип, ние практически ще имаме шест комисии.

но не мисля, че това е принципно. Мисля, че всички в определен момент ще имат повече комисии от тяхното пропорционално представяне и още следващата сесия ние ще имаме шест комисии, „Продължаваме Промяната“ също ще имат шест, въпреки че имат със 17 – 18 депутати по-малко от нас. След това ДПС ще имат с една комисия повече, а ние през цялото време ще имаме с една комисия по-малко. Това казваме и поради тази причина предлагаме тази комисия да не е на ротационен принцип. Ако желаете, ние спокойно можем да вземем Комисията по земеделие – нямаме никакъв проблем с това, а тази ще оставим на ротационен принцип.

даже с четири ще бъдат всъщност. Ще Ви намалее с една комисия – няма проблеми, какво толкова?! Щом за нас няма проблем, значи и за Вас няма проблеми. Може да вземем и Комисията по спорта – каквото кажете. Само че ако някой ще се ощетява (шум ако някой ще бъде ощетен, нека тези, които предлагат Комисията за контрол над службите да бъде на ротационен принцип, да предложат коя комисия ГЕРБ да оглави, за да имаме седем комисии, след като това е Вашето предложение. Нашето предложение е просто: ние да запазим тази комисия и да не пипаме нищо, но ако Вие имате друго предложение, заповядайте, направете го, кажете: „Нашата парламентарна група се отказва от еди-коя си комисия, даваме я на ГЕРБ, пък тази да си остане ротационна.“

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Биков, много е любопитно как Вие, колеги от ГЕРБ, винаги твърдите, че правите някакви отстъпки, че сте изключително дипломатични, а в крайна сметка получавате абсолютно всичко, което искате, настоявате, докато не го получите.

можем да си останем и с нула. Това е, което Вие искате, и това правите, но не лъжете българските граждани! (Шум и реплики.) Кажете, че Вие искате да си получите определени комисии, и настоявате, докато не го получите, както се случи и с избора на председател. Така че, господин Биков, Вашите сметки не са достатъчно коректни. Защо? Вие имате 67 народни представители, да кажем, че тази комисия остане на ротационен принцип, останалите са шест. „Продължаваме Промяната“ е с 53 народни представители – остава хипотетично, ако случайно мнозинството одобри нашите кандидатури за председатели някой ден, с пет. Колегите от ДПС са с четири. Защо искате от нашите комисии, защо не поискате от комисиите на колегите от ДПС? Защо винаги сте се вторачили в „Продължаваме Промяната“? Защо? Ето сега, щом винаги сте толкова дипломатични, направете един компромис – на хората им омръзна да се занимават с нашите комисии. Направете един компромис, кажете: „Добре, тази комисия ще остане на ротационен принцип, ще си останете с възможно най много комисии, ще имате шест

Да редуваме – госпожа Атанасова с втора, господин Митев с трета. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Биков, изключително грешен подход! Тези хора срещу мен не разбират какво означава това нито политически консенсус, нито договорка между председатели на парламентарни групи, нито спазване на някакъв ангажимент, нито

Сега ние избрахме друг подход, когато имаме силата на първа политическа сила – да водим разговори, да търсим консенсус. Те пак не разбират какво е това. Те си мислят, че са овластени от българския народ еднолично да управляват държавата. Постъпваха грозно според мен с коалиционните си партньори, затова и коалиционните им партньори им свалиха правителството, затова и другите им коалиционни партньори им казаха, че са им откраднали предизборната програма. Тези хора са такива. Изобщо не се опитвайте да им обясните какво означава (ръкопляскания от ГЕРБ СДС) консенсус, какво означава парламентаризъм, какво означава държавност! Няма да Ви разберат!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, абсолютно съм съгласен с госпожа Атанасова. Ние правим принципни договорки, обсъждаме разпределения и трябва да се придържаме към тези договорености, към този диалогизъм, който всички се опитваме да налагаме в Председателския съвет. Точно затова предлагам да направим това, което тя предлага, и да се придържаме към тези принципни договорки, които са направени. Колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ също се опитаха да обяснят, че това, което гласуваме в момента – начинът, по който е залегнал в Правилника, отговаря дума по дума на договореностите в Председателския съвет, които в момента биват променяни тук от трибуната. Ясно беше казано, че ще има пропорционалност, че комисиите ще бъдат разпределени по този начин, че за тази сесия това не представлява никакъв проблем и впоследствие, ако има формиране на мнозинство, ако има промяна в баланса на силите в този парламент, тези комисии ще бъдат преразпределени. Това беше ясната принципна договорка между всички в Председателския съвет, предложена точно от госпожа Атанасова. Така че предлагам да спазим това нейно предложение и да гласуваме така, както е залегнало в Правилника. Благодаря. (Ръкопляскания Уважаеми господин Председател! Нашата позиция е, че тази пропорция, която беше договорена, трябва да бъде запазена независимо от това дали ще има управляващо мнозинство, какво ще бъде управляващото мнозинство, кой ще бъде в управлението и кой ще бъде в опозиция. Това е нашата позиция на ГЕРБ-СДС. Ако ние прилагахме принципите на „Продължаваме Промяната“, господин Иванов, Вие трябваше да имате нула комисии или евентуално да Ви хвърлим Комисията по вероизповедание и после да Ви кажем: „Оправяйте се и правете каквото си искате.“ Вашият принцип беше, че от 20 или 21 комисии, Вие ги увеличихте на 24, за да може да си разпределите пагоните и всички да сте председатели на комисии. Вие увеличихте комисиите, не водихте никакъв диалог с опозицията, пазаряхте се помежду си, заедно с министерските кресла и председателските кресла направихте пазарлък, добутахте ги до 24 комисии, за да може всички да сте доволни и накрая пак бяхте недоволни, управлявахте осем месеца и си заминахте сами. Това Ви се случи. Поради това, че не искаме на нас това да се случи, не правим нищо, което Вие ни посъветвате, защото Вие сте лоши съветници. Вие достатъчно добре сте показали как се отнасяте и към парламента, и към правителството, и към това как правите мнозинства, и как ги разпадате. Затова ние ще продължим с тази наша позиция да твърдим, че ние трябва да имаме седем комисии. Ако отхвърлите сега това предложение на ротационен принцип – ако приемете по-скоро предложението тази комисия да бъде на ротационен принцип, в момента, в който ние ще освободим председателско място, ще поставим въпроса за нашата седма комисия откъде да я вземем, как да я вземем, и ще поставим този въпрос отначало, защото не виждам нито една причина най-голямата политическа сила, при положение че е отказала да води пазарлък, с още две-три партии да се разберем, да си вземем по 10 комисии, другите по и Вие нула, не мисля защо трябва да бъдем ощетявани? Имам чувството, че приемате нашето отношение към отговорността и към това, че тя трябва да бъде споделяна от максимално широк кръг хора, като някаква слабост. Това не е слабост. Ние не Ви даваме възможност да оглавите пет комисии и се съгласяваме с това, защото сме слаби. Ние сме наясно с Вашия кадрови потенциал, че той не е достатъчен и за пет комисии, извинявайте, но въпреки това се съгласяваме да Ви дадем пет комисии, защото хората са гласували за Вас. Бъдете така добри да разбирате нашето отношение като отговорност, а не като слабост, както си мислете, че е, защото обикновено това, което си мислите, е коренно различно от реалността и от действителността и всеки път ще бъдете обречени да се блъскате в някаква реалност, което няма да бъде приятно най-вече за Вас. Благодаря Ви. Благодаря, господин Биков. За изказване – господин Василев. Колеги, аз малко не разбирам за какво е спорът по една проста причина, че доколкото разбирам, че е имало някакви разговори на Председателския съвет, ако си спомняте. Ние неведнъж изразихме доста скептицизъм към този формат, тъй като той не се излъчва на живо и съответно никой не знае какво се е случило там (шум и реплики) и в момента ВЪЗРАЖДАНЕ казва, че се е случило нещо, а ГЕРБ казва, че се е случило нещо друго. Но по-интересното, специално за господин Биков и за госпожа Атанасова, имам чувството, че при Вас, как да кажа, последователността е – сутринта се събуждате с едно мнение, след обяд е друго, а вечерта е трето, поне това е, което виждаме, но това ще го оставя също настрана. Господин Биков, слаби сте! Ако Вие имахте мнозинство, ние нямаше да имаме нито една комисия и вече щеше да има формирано правителство, и щеше господин Желязков да е председател на парламента. Вие мнозинство нямате и затова се опитвате да играете всякакви видове циркове и да въвличате цялото Народно събрание в това, че не може да формирате мнозинство вече повече от месец след изборите. Формирайте мнозинство, управлявайте и вземете всички комисии, ние ще бъдем опозиция, както заявихме. Това, което не разбираме, е защо вместо да направите това, нонстоп казвате: „Ама дайте „Продължаваме Промяната“ да ни формира мнозинството.“ Е, няма да Ви го формира, не разбрахте ли?

Когато водихме дебата в Четиридесет и седмото народно събрание за комисиите, още тогава аз не съм настоявал за пропорционалност, но настоявах все пак да се размислите и да видите грешката, че се отнасяте по този начин с парламентарната опозиция, така че това наше мнение, между другото, беше заявено още и преди изборите, че нашият подход в този парламент ще бъде такъв, независимо какъв е резултатът. Аз затова казах, че е добре да се превърне този пропорционален принцип в някаква парламентарна традиция и това би било добре за всички. Не разбирам тук въпроса Ви за мнозинство, за участие в мнозинство и така нататък, не разбирам и защо пък сте толкова изнервен. Между другото, аз си спомням колко прозрачно се водеше пазарлъкът за комисиите в Четиридесет и седмото народно събрание, даваха го по всички телевизии как например решихте да направите председател на някоя от комисиите. Моля Ви се, нищо не се разбра. Дойдохте тук и единственото, което разбрахме, е, че бяхте увеличили комисиите, за да може всички да сте председатели сега. Това Ви беше подходът. Да не говорим, че на някои комисии бяхте сложили толкова неподготвени хора, че чак беше смешно. И изобщо не търсехте никакъв „А“ отбор, а си търсехте там местенцата кой да бъде председател… Голямата работа! Ние сме показали, че и без председатели може да сме ефективни, и то достатъчно ефективни. Между другото, комисиите пък са на пропорционален принцип и вътре кой е председател е от значение за дневния ред, което не е малко, но не е и решаващо, защото дневен ред се приема с мнозинство. Но пак Ви призовавам, успокойте се малко. Има време, ще се научите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Господин Митев, след това господин Ненков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Василев! Вие бяхте прав в едно от нещата, които казахте, искам да говоря за него, и то е, че в предното Народно събрание нямаше ясно формирано мнозинство, което доведе до разпределението на комисиите по начина, по който бяха разпределени. И твърдението на ГЕРБ, че в момента те управляват и ни дават добрата си воля да имаме пет комисии, не е вярно, защото обстоятелствата са различни. В момента няма ясно изразено управляващо мнозинство, няма ясно изразена опозиция, така че, да, прав сте. Това е една привидна диалогичност, както виждаме в повечето действия на ГЕРБ. За съжаление, може би единственият път, когато видяхме истинска диалогичност на ГЕРБ в това Народно събрание, беше днес, когато господин Желязков подложи на гласуване едно предложение, което е от неговата група, въпреки че в дневния ред е вкарана точка, която нарушава правилата на Правилника, те излязоха, господин Гаджев излезе и каза как всъщност би било нередно да подложи той на гласуване това решение, той го подложи. Така че може би единственото диалогично действие на ГЕРБ в това Народно събрание е била проявата на господин Желязков, но определено това, което се случва с комисиите, е съвсем различна ситуация. Няма никаква диалогичност от страна на ГЕРБ и Вие сте прав – съвсем различна ситуация е това. Няма ясно изразено мнозинство.

Благодаря, господин Председател, уважаеми колеги! Господин Василев, нищо не сте разбрали според мен. Нищо толкова фатално няма и да стане, ако Вие или мнозинството от тази зала не приеме предложението на госпожа Атанасова и нашите колеги за това да има все пак пропорционално разпределение на тези комисии, и то в духа на добрата воля на всички в тази зала. Нали уж заявихме, че ще търсим някакъв нов подход в нов диалог, ще търсим консенсус. Е, намерен е този консенсус, но Вие сега не искате да се вслушате в него. Аз Ви виждам какво правите. Виждам колко самодоволно седите и потривате ръце, чакайки да не се състави правителство. Но не си мислете, господин Василев, че тук в тази зала има невинни и Вие не носите отговорност. Дали ще има, или няма правителство, всеки в тази зала носи отговорност, защото хората са ни изпратили със своя вот тук именно заради това – да има правителство, да има мнозинство, да има опозиция и да се случват позитивни неща за гражданите. Така че дали ще се вслушате в нашите призиви или не, Ваша воля, но това, което аз виждам от началото на съставянето на този парламент, е, че Вие някак си тайно се опитвате, едвам даже се сдържате да не излеете целия си гняв, явно сърдити на хората, че не са Ви дали първото място, и се опитвате по всякакъв тънък начин – дори и за избор за председател на Народното събрание, да бламирате работата на този парламент. Ето, давам Ви един много прост пример. Когато имаше горе-долу някакъв консенсус за това да има ротационен принцип, примерно, на председателското място зад мен, Вие изтеглихте кандидатурата на господин Минчев, за да няма кой да се ротира, за да може отново да саботирате избора на председател. Моля Ви се, помнете ги тези неща!

Господин Ненков, абсолютно сте прав, че ако не се формира кабинет, всички в тази зала ще носим отговорност, най-вече първата политическа сила, чието задължение е да формира кабинет. Ако тя не успее, отговорността ще дойде при втората политическа сила и ние ще си я понесем. В момента отговорността е Ваша, но по-важно, ако говорим за избора на председател, ние нищо не сме саботирали. Просто Вие не бяхте съобразили, че трябва да изпълним Конституцията… Ами в конкретния случай нали Народното събрание трябва да се съобразява с Конституцията? Съобрази се с Конституцията. Можехте и да я погазите и да сложите председател в разрез с Конституцията. Но по-интересно е, че някак си, не знам защо, Вас Ви притеснява. Ние още първата вечер, когато станаха ясни резултатите от изборите, ясно излязохме и казахме: ГЕРБ са победители. И също така ясно казахме: ще бъдем конструктивна опозиция. Това, което сме казали, има 16 политики, по които ние ще работим и ще подкрепим всички предложения. Всичко извън тези 16 политики – Вие си формирате мнозинство и си го водите. Не виждам какви са притесненията. Това, което чувам от представители на Вашата партия нон стоп и по телевизията, е: ама защо ние не сме си говорели с Вас? Ето, говорим си с Вас. Имаме 16 политики (смях от ГЕРБ-СДС), по които бихме работили, защото те са в полза на българските граждани. За всичко останало, моля Ви се, намерете си мнозинство и си прокарвайте решенията. Благодаря Ви, господин Председател. На първо място, държа да кажа, че подкрепям по-свободния начин на водене, който практикувате. Считам, че той е добре за реда в залата, за изказванията, но ако позволите една лека техническа забележка касателно репликите. По Правилник репликата следва да изразява несъгласие с изказващия се. се. Молбата ми към Вас е, когато на реплика няколко пъти се изрази съгласие, подкрепа, хвалебствия с изказващия се, просто да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

и реплики. Първо, господин Василев, отново бъркате жанра. Както го сбъркахте при избора на председател, така и сега. Не става въпрос в момента изобщо за формиране на управляващо мнозинство. Тази мантра е за други моменти в работата на Народното събрание, а не е за избора на председателя на Народното събрание или когато определяме председатели на комисии, разпределение на комисии на някакъв принцип. Когато се избира председател на Народното събрание, когато се избират председатели на комисии, става въпрос за нормалната работа на парламента. Когато има някаква договореност в пропорционално разпределение, тя трябва да се спазва. Тази договореност не е задкулисна. Тя е явна, тя се е случила на Председателски съвет. Не може да наричате Председателския съвет на Народното събрание задкулисие. И когато се е случила там, означава, че трябва да намерим начин да спазваме тази пропорция. Това според мен трябва да намерим начин да се случва. Дали тази комисия ще си остане на ротационен принцип, всъщност мен не ме интересува. Или ще вземем някоя от Вашите тогава – тези, които уж са определени за Вас, ще трябва по някакъв начин тази пропорция да се запази по друг начин, и това Ви го казах, но държа да подчертая, че отново бъркате жанра. Второ, чух нещо за нарушаване на Конституцията. Ама аз не си спомням в последно време някой друг да е нарушавал Конституцията освен Вас. Да, с избора на председател на КЕВР нарушихте Конституцията – каза Ви го Конституционният съд, господин Кирил Петков наруши Конституцията по друг повод… Нарушители на Конституцията освен Вас, аз други тук не съм видял,

другите влизат в откровено противоречие помежду си, но ние сме готови да седнем да говорим по тях, както заявихме вчера. Така че, много моля, дайте да не бъркаме жанровете, дайте да работим нормално. Дали тази комисия ще оставим на ротационен принцип или не, окей, това ще си го решим, но в такъв случай ще трябва да погледнем кои от другите комисии пък могат и трябва да дойдат при нас, за да се запази именно пропорционалният принцип. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Господин Митов, нямах намерение да вземам реплика, но казахте нещо за жанра. Аз много добре си спомням жанра, когато сваляхте господин Минчев и казахте, че трябва да има мнозинство в залата и то трябва да подкрепи неговия председател на парламента, че това е политически акт и че нямате нищо против господин Минчев като председател, но тъй като няма мнозинство, той трябва да бъде свален, така че жанра, че мнозинството определя председателя, ни го показахте Вие

Вие казахте, че никой друг не нарушава Конституцията тук. Искам само да Ви припомня миналата седмица, когато Вие приехте едно предложение, което е в разрез с Конституцията и с принципа на разделение на властите, с което задължихте служебното правителство да внесе закони. И въпреки че господин Пандов се опита най-приятелски да Ви даде начин да не нарушавате Конституцията, Вие гласувахте против това предложение. Освен че беше противоконституционно, от това решение не възникват никакви правни обстоятелства. И когато тази седмица тези закони не бъдат внесени, първият ми въпрос към Вас ще бъде защо нарушихте Конституцията, като го приехте? Какво следва от това, че служебното правителство няма да успее да го направи? Така че не сте прав. Нарушават се тук законите и това го правите Вие, господин Митов, и ГЕРБ.

когато говорихте за формиране на мнозинства – мнозинства трябват. Няма как без мнозинства да се случват тези неща както за избор на председател, така и мнозинствата за за избор на каквото и да било. Мнозинства се правят или на база коалиция, или на някакъв консенсус, който е постигнат. Искам да Ви припомня, че всъщност на Председателския съвет всъщност е била предложена от госпожа Атанасова – ротационната комисия да се брои към Вашата пропорционална квота. Всъщност това е било договорено. Също така е договорено и Спортната и Земеделската комисия да дойдат при нас, но се оказа, че при ГЕРБ всичко е предпоследно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо по въпроса за конституционността или противоконституционните решения в един или друг момент. Какво е съобразено с Конституцията и какво не е, не решавате Вие – решава го Конституционният съд. Вие сте шампиони по това Конституционният съд да обявява Ваши решения за противоконституционни. Иначе всичко останало е сблъсък с реалността и противоконституционността на един или друг акт, ако е само във Вашите глави, това нищо не означава. Само Конституционният съд може да каже какво е противоконституционно и какво не. Така че, господин Митев, това е някакво Ваше си мнение, което Вие си го твърдите. Никой друг не е на това мнение, не мисля, или може би тук някои хора. Това едно. Второ, договореността за пропорционалност е договореност за пропорционалност, господин Ананиев. Ананиев. Няма как да се прочете по друг начин. Пропорционалност означава пропорционалност във всеки един момент във времето и пространството, а не временно. Това казвам. Що се отнася, господин Василев, до смяната на председателя на Народното събрание господин Минчев – да, това, което казахте, ние сме го твърдели. Отново бъркате жанра. Не знам как да Ви го обясня. Точно този пример, който дадохте със свалянето на председателя на Народното събрание, това е политически акт преди внасяне на вот на недоверие. Няма общо с избора на председател на Народното събрание или с избора на председатели на комисии, които са свързани с работата на парламента по съвсем друг принцип.

Няма. Преминаваме към гласуване на направеното предложение на народните представители Десислава Атанасова, Даниел Митов, Христо Гаджев в чл. 21,

направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Никола Минчев и Петър Петров,

1. разглежда и обсъжда концепции на парламентарните групи за изменения на Конституцията; 2. разглежда и дава становища по проекти за изменение и допълнение на Конституцията; 3. изготвя анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд; разглежда и обсъжда законопроекти и предложения по чл. 91, ал. 4 за уреждане на правните последици на решения на Конституционния съд, с които актове на Народното събрание са обявени за противоконституционни;

При осъществяване на своите функции Комисията по конституционни въпроси провежда обсъждания с участието на представители на науката, граждански и професионални организации.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 22, който става чл. 23. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 23, който става чл. 24. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 24, който става чл. 25.

„Чл. 26. Най-малко веднъж на всеки три месеца в Комисията по правни въпроси се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на тези органи, резултати в борбата с престъпността, в това число корупция, взаимодействие с разследващите органи. Обсъждане във връзка с прилагането на закона и дейността на поверените им институции се провежда и по инициатива на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд или главния прокурор. За резултатите от обсъжданията комисията изготвя доклад, който се предоставя на народните представители.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 28: „Чл. 28. (1) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на постоянните комисии в указан от комисията срок. (2) По искане на една трета от членовете на комисията председателят ѝ е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. (3) Длъжностните лица и гражданите, когато са поканени, са длъжни да се явяват пред парламентарните комисии. (4) Министерският съвет изпраща до Народното събрание незабавно след приемането им всички актове, които представляват класифицирана информация и не подлежат на обнародване, когато се отнасят до: 1. определяне на основен интерес или други въпроси във връзка с изключенията по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ от Закона за обществените поръчки; 2. периодични доклади на службите за сигурност, когато закон не предвижда тяхното внасяне в Народното събрание; 3. назначения и освобождаване на ръководители на службите за сигурност.“ господин Гаджев. Колеги, ще разглеждаме чл. 22 нов и от чл. 23 до чл. 28 по новата номерация,

като имам предложение да добавим т. 4 допълнително към предложението, което направиха

предостави на Народното събрание незабавно след приемането им изредените в точка от едно до три и т. 4 актове, касаещи отбраната. Като аргумент за това мое предложение мога да посоча предстоящото в петък разглеждане на Проект за инвестиционен разход, който ще касае обсъждането на документи, представени от Министерския съвет, и проекти за договори, тоест оферти, които в един момент биха останали скрити за Народното събрание, ако не бъдат предоставени. Ако си спомняте, в предишното Четиридесет и седмо народно събрание ние многократно се налагаше да правим поправки по договорите за придобиване на първите осем F-16. Тези договори биваха издирвани в Деловодството, но се оказа, че ги няма в нашето деловодство. С тази добавка на четвърта точка към

Тоест, господин Дренчев, Вие предлагате да се създаде нова т. 4 с текста: „актове, касаещи отбраната“.

репликата си ще се опитам да направя на свой ред едно редакционно предложение, което ще помоля да подложите на отделно гласуване, в случай че евентуално залата не подкрепи така направеното предложение от колегата Дренчев. Предлагам Ви в ал. 4 на новия чл. 28 добавената от изказващия се народен представител т. 4 да бъде със следния текст: „актове на Министерския съвет, касаещи сделки в областта на отбраната“. Съображението ми е, че ако залата прецени, не всички актове, които касаят отбраната, следва да бъдат сведени до Секретното деловодство на Народното събрание – най-малкото ние като народни представители заслужаваме да научим по съответния законов ред какви сделки се извършват за модернизация на армията, за закупуване на ново оборудване, на нова техника – нещо, върху което, забележете, ние като народни представители следва да упражняваме контрол. Именно затова Ви предлагам един що-годе по-олекотен вариант, в случай че са налице евентуални притеснения в част от залата относно военновременни планове, планове за защита и други актове на Министерския съвет, касаещи отбраната, които са секретни. Затова правя това редакционно предложение и ще Ви помоля, уважаеми господин Председател, да го подложите и него на отделно гласуване. Благодаря Ви.

Друга реплика? Няма. Дуплика имате ли, господин Дренчев? Господин Божанов – за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя редакционно предложение на чл. 28, ал. 4, след думите „изпраща до“ се добавя думата „председателя“. Текстът на т. 1 се добавя накрая на текста на алинеята, а т. 2 и 3 да отпаднат. Мотивите за това предложение са, първо, повече прецизност и на второ място, останалите точки така или иначе сме ги покрили с периодичното изслушване по конкретен повод, както остана, на председателите на службите и няма нужда да затормозяваме процеса. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Точка 1 отива накрая, тоест точките отпадат. Само т. 1 се запазва в края и се добавят думите „председателя на“. разбирам Ви, че Вашето предложение е ал. 4 да придобие следното съдържание: „(4) Министерският съвет изпраща до председателя на Народното събрание незабавно след приемането им всички актове, които представляват класифицирана информация и не подлежат на обнародване, когато се отнася до определяне на основен интерес или други въпроси във връзка с изключенията – еди-кои си – по Закона за обществените поръчки“. Точки 2 и 3 отпадат.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Вземам думата по предложенията в чл. 28, които бяха направени, и редакциите, които сега бяха направени в залата. Първо, нека да внеса малко светлина върху предложението за нова т. 4 – „актове на Министерството на отбраната“. Хубаво е, че се конкретизира, че става въпрос само за актове, които касаят придобиване на техника. „Сделки“ не мисля, че е коректният правен термин.

До 50 милиона – компетенцията е на министъра на отбраната, между 50 и 100 милиона – компетенцията е на Министерския съвет, над 100 милиона – компетенцията е на Народното събрание. Тоест Народното събрание така или иначе получава тази информация за всичко, което е над този праг. Надявам се в този парламент да няма желаещи да вдигат прага на по-големи суми, тъй като мисля, че те са напълно коректни. И Народното събрание трябва да взема решения, защото логиката на този на този законов текст е да се намери подкрепа поради простата причина, че всички процедури, които са над 100 милиона, обикновено са за повече от една година, а понякога за повече от един мандат. И да намери подкрепа в повечето народни представители, така че да има континюитет – тази хубава българска дума, в процедурите. Затова не виждам какъв е смисълът, първо, да се пращат тези неща поради простата причина, че те така или иначе се приемат от Народното събрание – те са тук. Колкото до самия текст на нова ал. 4 – въпреки направената редакция, правя, господин Председател, процедура за разделно гласуване да гласуваме заедно ал. 1 до 3 и ал. 4 да я гласуваме отделно. Дори със сега направената редакция има един проблем с придобиването на неща с класифицирана информация – на хора, които са в сектор „Сигурност“, това им е ясно – че самото обявяване, че придобиваш нещо с класифицирана информация,

едната може би би била и противоконституционна, а другата се припокрива с функциите на Председателския съвет. Важно е, господин Председател и уважаеми колеги народни представители, да не допускаме да застрашим сферата на класифицираната информация в България. Има експерти във всички групи, обмислете го внимателно. Дори да касае само изключенията в ЗОП, които са свързани с националната сигурност – те затова са изключения, не са изключения, защото България е решила. Те са предвидени, между другото, и в европейското законодателство, така че не е нещо, което ние правим различно от другите държави. Но принципът „необходимост да се знае“ следва да бъде запазен поне според мен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Гаджев. Реплика, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гаджев, има разлика между „сделки“ и „придобиване“, така е, но идеята да бъдат включени сделките е именно защото сделките могат да бъдат сделки не само по придобиване – сделки по прехвърляне, разпродаване, дарение, нещо, към което ние специално като избрани народни представители следва да имаме изключително голям интерес и да сме особено критични. Особено когато, и го давам за пример, в периода 2017 – 2021 г. коалиционното правителство на ГЕРБ и така наречените „Обединени патриоти“, в лицето на Министерството на отбраната, разпродаде общо 104 недвижими имота на обща стойност над 79 млн. лв. под ръководството на тогавашния ведомствен министър Каракачанов от ВМРО-БНД. Въпроси като разпродаване или дарение на държавно имущество са изключително важни и представителството следва да е много чувствително към такива сделки. Именно заради това използваният термин е „сделки“. Защото за доста голяма част от залата мисля, че е ясно, че това наистина са едни сделки, понякога не и между официално обявените страни. Именно затова считаме, че подобна информация в случаите, когато е класифицирана, тъй като в примера, който Ви дадох, не е класифицирана – там съм получил официален подробен писмен отговор с разбивка на разпродадените имоти като част от сделки, касаещи отбраната, та именно в тези случаи, когато става въпрос за класифицирана информация, ние считаме, че всички подобни сделки – дали между официално посочените страни, или може би неофициално между някои други страни, в случаите, когато се разпродава или дарява официално държавно имущество,

Господин Гаджев, съвсем кратък ще бъда. Оспорвам твърдението, че ще бъде застрашена сигурността на страната и изпълнението на задачите по отбраната в случаи, когато съответната класифицирана информация става достояние и до Народното събрание, а не само до Министерския съвет. Напротив, считам, че функциите по контрол на изпълнителната власт, които осъществява Народното събрание, ще бъдат много по-добре осъществявани и в крайна сметка в много по-голям интерес на Отбраната е Народното събрание да има поглед върху това какво се случва. Естествено, то няма да бъде оповестявано публично. Когато става въпрос за класифицирана информация, тя ще влиза в съответното Секретно деловодство и ще бъде обработвана съгласно процедурите за работа с класифицирана информация.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Гаджев, аз се обръщам към Вас с едно напомняне. Моля Ви, напомнете на колегите, че когато говорим за класифицирана информация, голяма част от нещата, които трябва да минават през главите ни, са процедурите при допуск до класифицирана информация. Особено в тази част, що се отнася до въоръжение освен този допуск до класифицирана информация, който ние придобиваме тук в залата по право като народни представители, има едни други допуски, едни други процедури за допуск по стандарт НАТО, които задължително тези, които ще работят с такава информация, трябва да преминат. Така че в процедурите е заровен спорът ни, не в някакви политически или популистични такива изказвания. Просто процедурите трябва да бъдат спазвани. Това може би имахте предвид, колега Гаджев, като говорихте за рискове за сигурността.

Как ще стане комбинацията, когато един документ има повече от една класифицирана информация, вече става интересно. Само че искам да уточня, че тук не се касае само за отбраната. Това касае и МВР, това касае и службите „Разузнаване“, „Контраразузнаване“, „Военновременни и държавни което трябва да дойде дотук. Доколко това е правилно, аз не мисля. Доколко ще се запази пък класификацията, ако има някаква друга класификация, примерно на НАТО и на Европейския съюз, националните представители имат достъп до национална, но по другите не е така. По Конституция – да, имаме достъп до пълната информация. Всеки един, който иска информация, може да я получи по установения ред и в момента. Не е необходимо да има отделен ред, тъй като до момента народните представители са получавали информация. Дори да са имали забавяния и пререкания с държавната администрация, пак са я получавали накрая. Колкото до всичките – първоначалното предложение за отбраната мисля, че го аргументирах, сега, сделките, които коментирахте Вие, са публични. Да не бъркаме двете понятия. Едно е класифицирана информация по придобиване, друго е продажба, публична. Кой каква политика е водил, окей, но въпросът е, че едното е публична информация, другото не е. Пак казвам, самият акт, че искаш да придобиеш определена техника, може да навреди – публичното му оповестяване и публичното му узнаване може да навреди на националната сигурност и почти винаги се стига до този ефект. Така че и до момента… Между другото, председателят на Народното събрание, както знаете, е един от тримата в тази държава, които имат пълен достъп до информация.

Аз се притеснявам, че с тази нова ал. 4, вместо да изпишем вежди, всъщност ще избодем очи и наистина ще направим голям проблем. Няма. Колеги, имаме постъпили едно процедурно и две редакционни предложения. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Гаджев за разделно гласуване

гласуване на редакционните предложения на ал. 4 на чл. 28 – 28 по нова номерация. Първо е редакционното предложение на

представители: за 15, против 126, въздържали се 46. Предложението не е прието. Преминаваме към редакцията, предложена от Божидар Божанов. Моля, режим на гласуване.

чл. 29 има предложение на народните представители Кристиан Вигенин и Мая Димитрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Десислава Атанасова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 30: „Чл. 30. (1) Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни. Постоянните комисии провеждат редовни заседания от вторник до петък най-малко веднъж месечно. (2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях. (3) Постоянната комисия се свиква на заседание заедно с проект на дневен ред от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете и/или от председателя на Народното събрание.“ По чл. 30 има предложение на народните представители Десислава Атанасова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 31: „Чл. 31. (1) Заседанията на постоянните комисии са открити. Заседанията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи. мрежи. (2) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити. (3) По изключение постоянните комисии могат да провеждат открити заседания извън столицата.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 31, който става чл. 32, като в ал. 4 думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 29“.

31 и 32 по номерацията на Комисията. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Преминаваме към гласуване.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 33: „Чл. 33. Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-късно 48 часа преди тяхното провеждане. случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. (2) Постоянните комисии откриват заседанията си и приемат актове, когато присъстват повече от половината от техните членове. Когато след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, като в този случай може да се провеждат само контрол по чл. 29, изслушвания и обсъждания, но не може да се провеждат гласувания и да се приемат актове. Народните представители, които са поставени под задължителна изолация или карантина, участват в заседанията на постоянните комисии съгласно приети от съответната комисия правила. На народните представители, които участват дистанционно в работата на комисиите, се предоставя техническа възможност за изказвания, становища, въпроси и участие в дебатите. (3) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисиите се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър. (4) Решенията на постоянните комисии се приемат с мнозинство от присъстващите, но само ако за решението са гласували не по-малко от една трета от членовете на комисията. Гласуването е лично.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

едно предложение, което беше прието от Комисията. Систематично е хубаво да го гласуваме, след като приемем или отхвърлим предложението в „Преходни и заключителни разпоредби“ – така направихме в Комисията.

Обратно становище? Не виждам. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Гаджев да оставим чл. 32 за съвместно разглеждане

чл. 34. Комисията подкрепя текста на Проекта на чл. 34, който става чл. 35. Предложение на народните представители Десислава Атанасова, Даниел Митов и Христо Гаджев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петър Петров, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 36: „Чл. 36. (1) За заседанията на постоянните и временните комисии на Народното събрание се води подробен протокол, както и аудио-визуален запис. При обсъждане на законопроекти и други актове на Народното събрание се води стенографски протокол, както и аудио-визуален запис. (2) Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола. (3) Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 72 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала, освен ако комисията реши друго. Аудио-визуалният запис се публикува на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание най-късно на следващия ден след заседанието. (4) Протоколите от закритите заседания на постоянните комисии са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“

чл. 40. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 40, който става чл. 41. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 41, който става чл. 42. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 42, който става чл. 43. чл. 43 има предложение на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова: В чл. 43, алинея 2, изречение последно се изменя по следния начин: „По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред и могат да се изказват по покана на председателя или по искане от парламентарна група, като могат да отговорят на един въпрос по точката от дневния ред, отправен от всяка парламентарна група. Въпросите се задават наведнъж, като при отказ от страна на допуснатите лица да отговорят на поставен към тях въпрос те се извеждат от залата.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 43, който става чл. 44.

Благодаря Ви, господин Председател. Основанието за направата на това предложение е едно. В рамките на Четиридесет и седмото народно събрание многократно гласувахме допуск на най-различни лица, някои от тях членове на изпълнителната власт, разбира се, не министри, а заместник-министри, директори на дирекции, а също така и представители на регулаторни органи по теми, по които беше предвидено те да присъстват и по които се очакваше да бъдат подготвени, дотук добре. Ние като народни представители, които следваше да упражняваме контрол върху тях, в доста случаи имахме нужда да им зададем въпрос конкретно по темата, по която се очакваше те да бъдат подготвени и по която имат право да се изказват, щом им е гласуван достъп до залата съгласно действащия Правилник. Повтарям, те имат това право да се изказват. В доста случаи обаче, когато ние искахме да отправим въпрос към лицата с допуск до залата, те не отговаряха на въпрос, който винаги беше задаван по текущата тема за обсъждане, не получавахме отговор от лицата, на които им е гласуван достъп, стоят неподвижно на най-задните редове. Очаква се да са подготвени за този въпрос и по тази тема за обсъждане, жизненоважна за обществото в настоящия момент, но ние не получавахме отговори. Предлагаме те да

в рамките на Временната комисия видяхме, че голяма част от народните представители не одобряват този вариант на нашето предложение, бих желал, господин Председател, да направя редакционна поправка с оглед да постигнем едно съгласие върху по-приемлив за залата вариант, а именно след думите „в края на изречението да отговорят на поставен към тях въпрос“, редакционното ми предложение е да се сложи запетая и да се добавят думите „да бъде гласувано дали те да бъдат изведени от залата“ точка на изречението, съответно сегашните „те се извеждат се премахва. Какво е основанието за това редакционно предложение? Много е просто, а именно, ако бъде прието, в такава ситуация да се види тогава мнозинството в залата дали желае тези лица да отговорят на този въпрос, или те да продължават да мълчат, седящи неподвижно на редовете

МИНЧЕВ: В предложението на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова последното изречение придобива следния вид:

Господин Петров, не съм съгласен с Вашето с Вашето изказване, когато казахте, че в повечето случаи не са отговаряли на въпроси. Не в повечето случаи, а в нито един нямаше експерти или заместник-министри, или служители на което и да е министерство, агенция, към които сме имали въпроси, те да са станали и да отговарят. Защо е важно това за всеки един тук в залата? Правейки това наше предложение, е много важно да го разберете, когато обсъждаме бюджет

мълчалив отказ. Седяха там най-отзад и отказваха да стават. Няма нищо лошо, но в крайна сметка ние тук насила никой няма да караме да прави каквото и да е било. В такъв случай призоваваме и искаме да се запише, че тези хора нямат място тогава в залата, да се види, да се каже и да разбере обществото, че съответната държавна институция отказва да съдейства и да дава отговори, защото, седейки вътре и продължавайки да седят вътре, ние приемаме, че е нормално те да крият информация. Отговаряйки по някакъв начин – добър или лош, дали на мен ще ми хареса, няма значение, те са отговорили, но липсата на това да стане някой и да отговори на конкретен въпрос – защо тогава са влезли в залата. Това е нашето предложение и то е в името на работата, и в името на това да получаваме нужната информация, да имаме информиран избор в крайна сметка. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. Втора реплика към Петър Петров има ли?

Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова, неподкрепено от Временната комисия, както беше и редактирано от господин Петров

Поставям на гласуване наименованието на Глава седма, както и членове от 39 до 43 включително по номерацията на вносителя, а по номерацията на Временната комисия са от 40 до 44 включително. Гласували

Предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 могат да направят председателят на Народното събрание, парламентарна група или член на Министерския съвет. (3) При постъпило предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпорежда всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи. След като изслуша мотивите на предложителя, Народното събрание обсъжда и гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито. (4) В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието е закрито, без това да се обсъжда и гласува. Председателят съобщава грифа, с който документът е класифициран по Закона за защита на класифицираната информация, и разпорежда всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи, след което заседанието продължава като закрито, без това да се обсъжда и гласува. (5) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са класифицирана информация и обвързват със съответните задължения всички народни представители и други лица, които имат достъп до тях. (6) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.“

народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова: „В чл. 46 ал. 3 се изменя по следния начин: „Председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или до три пъти в едно заседание по искане на една или повече парламентарни групи проверка на кворума чрез компютризираната система за гласуване, чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 46, който става чл. 47. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Откривам дискусия по докладваните разпоредби. Господин Петров за изказване, заповядайте.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

Държа да кажа още едно нещо. Във Временната комисия по изработването на настоящия правилник се обединихме около мнението, че кворумът и съответно присъствието и присъстващи ще бъдат определени съобразно последната проверка на този кворум, която е извършена, в каквато насока Ви предлагам да приемем това предложение, което ние сме предложили, защото, ако имаме възможност повече пъти да се проверява кворумът, а именно не един, а три пъти в рамките на пленарния ден, то последната проверка на този кворум ще бъде и релевантната, съобразно която ще се се преценява гласуването, присъстващите и така нататък. Принцип, който залегна и в работата на комисиите по времето на настоящата временна комисия за изработване на Правилника. Затова считам, че оглед и дисциплиниране на народните представители следва да бъде дадено право на повече парламентарни групи или пък на една парламентарна група повече пъти в рамките на един пленарен ден да поиска от председателя да бъде проверен кворумът. Дължим го на нашите избиратели, дължим го на парламентаризма, дължим го и на законосъобразното приемане на законопроекти, решения и други актове, които приема Народното събрание. Затова Ви моля да подкрепите това предложение – да бъде увеличена възможността за проверка на кворума от един на

Също няма. Преминаваме към гласуване. На първо място, подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Петров и Цвета Рангелова, неподкрепено от Временната комисия. Гласували

Уважаеми господин Председател! По чл. 47 има направено предложение от господин Петров и госпожа Рангелова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Минчев и група. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Росен Желязков, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 48: „Чл. 48. (1) Народното събрание по предложение на председателя и след консултациите по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една или две работни седмици. При изготвянето на програмата, както и по други въпроси, свързани с парламентарната дейност, председателят на Народното събрание се подпомага от заместник-председателите. Председателят предлага проект за програма до 12,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание, на което ще се гласува предстоящата програма.

(3) Предложения за включване на точки в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание от народните представители и парламентарните групи до 18,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание, на което ще се гласува предстоящата програма. Всеки народен представител и всяка парламентарна група може да предлагат по една точка от дневния ред на Народното събрание при едноседмична програма, а при двуседмична програма – до две точки от дневния ред. Като точки в предстоящата програма могат да бъдат предлагани и законопроекти и проекти за други актове на Народното събрание, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 73, ал. 3 и чл. 85, ал. 4 са изтекли. При отхвърляне на предложението от Народното събрание народните представители и парламентарните групи могат да правят същото предложение не по-рано от един месец. Вече гласувана точка в дневния ред, която не е била разгледана през текущата седмица, се включва в проекта за програма по ал. 4 за следващата седмица. (4) Проектът за програма по ал. 1, предложен от председателя, и постъпилите предложения по ал. 3 се поставят на гласуване, без да се обсъждат, в началото на пленарното заседание, на което се приема програма за предстоящите една или две седмици. Устни предложения не се допускат. (5) В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред по време на пленарното заседание. (6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред. (7) Предложения за почитане на паметта с едноминутно мълчание могат да се правят само ако са били внесени писмено в деловодството на Народното събрание до 18,00 ч. на деня, предшестващ съответното пленарно заседание, освен в изключителни случаи. (8) Законопроектите и проектите за решения, които се включват в дневния ред на редовното пленарно заседание на Народното събрание, провеждано през първата сряда на всеки месец, се предлагат от парламентарните групи. Предложенията се правят до 18,00 ч. на предишния ден чрез председателя на Народното събрание. Всяка парламентарна група има право да предложи по една точка от дневния ред, която се разглежда по същество. Подреждането на точките от дневния ред става според числеността на парламентарните групи. Всеки следващ месец подреждането на предложенията на парламентарните групи става на ротационен принцип. Ако парламентарните групи не са направили предложения, Народното събрание работи по приетата програма по ал. 1. Като точки могат да бъдат предлагани и законопроекти и проекти за решения, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 73, ал. 3 и чл. 85, ал. 4 са изтекли.

Откривам дискусия по разпоредбите. Предлагам Ви обаче преди това да направим кратка почивка и след това да започнем дискусията. До 12,35 ч. почивка, след което продължаваме с дискусията по тези разпоредби.